Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 90 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Konstatujem

sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 122 narodna poslanika i da imamo uslove za dalji rad.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju poslanici Konstantin Arsenović i Branko Ružić.Nastavljamo načelni pretres o Prvoj tački dnevnog reda Predlogu zakona o izmeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Prelazimo na listu govornika.Prvi govornik Milija Miletić, neka se pripremi poslanik Zoran Živković.

uvažena ministarko državne uprave, uvaženi sekretari, predstavnici Ministarstva finansija, poštovane kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš.Ja

na zasedanju i rekli kako je opština Svrljig jedna od retkih opština koja je primer kako treba da se radi domaćinski i odgovorno.Opština Svrljig jeste opština koja je jedna od najnerazvijenijih, ali je poštovala pravila kako je rečeno i mi u našoj opštini Svrljig nemamo veći broj zaposlenih manje 22 zaposlenih. Ta sredstva koja nismo dali za zaposlene, mi smo ta sredstva izdvojili za izgradnju sportske hale, za izgradnju bazena, za dogradnju vrtića, za stimulaciju bračnih parova novorođene dece. Mogu da kažem, bio sam i predsednik opštine, da je opština Svrljig primer kako treba da se Predlog ovog zakona ja ću podržati i kao čovek i kao poslanik, jer mislim da svi predsednici opština i opštinsko rukovodstvo mora biti odgovorno, mora pratiti kako se radi u opštini, a da se na zapošljava i da se rade neke stvari koje nisu dobre za građane.U prethodnom periodu bio za sve one predloge koje je predložio premijer Vlade, gospodin Vučić, jer glasanjem za ovaj zakon, glasanje je i za budućnost naše dece i za budućnost njihove dece. Moramo štedeti, ali s druge strane svi koji vode opštine moraju biti odgovorni, moraju pratiti projekte.Jedna stvar koja je vrlo bitna, predložiću sada sa ovog mesta, jer je mnogo lako da se troši budžet,

parcela, njiva, koje su neupotrebljive ili su uzurpirane. Tim zakonom, kada taj zakon povučemo iz procedure, damo mogućnost lokalnim samoupravama da izdaju to zemljište, da stave zemljište u funkciju i na taj način mogu da pune svoj budžet. To je bio moj predlog i na velikom broju pododbora koje sam imao i na Odboru za poljoprivredu.Još nešto, veliki problem svih lokalnih samouprava jesu i psi lutalice. To moram da kažem kao čovek, jer u prethodnom periodu veliki broj pasa lutalica imali su probleme sa ljudima, i zbog toga je veliki broj opština bio opterećen sa tužbama i naplaćivanjem tih ujeda. Zbog toga, predlažem da se u što veći broj opština

Republike Srbije na čelu sa našim premijerom izdvaja velika sredstva za lokalne samouprave za jugoistok Srbije. Ja ću podržati ovaj predlog zakona i podržaću sve zakone koje predlaže Vlada na čelu sa našim premijerom. Hvala vam.Dobro jutro svima. Hoću još jednu stvar da kažem za Svrljig. Ako me Ako me neko nije čuo juče, stvarno posebna pohvala za Svrljig. Devastirana opština, jedna od najboljih u Srbiji, najprofesionalnijih. Rekla sam, ima ima 22 ljudi zaposlenih, manje od propisanog broja, odlukom o maksimalnom broju zaposlenih, nema kreditnog zaduženja.Krajem 2012. godine, znači pre četiri godine, lokalna samouprava koja je završila prenos podataka iz matičnih knjiga u elektronski oblik i počela da ga primenjuje, devastirana opština. ima samo 17% učešća rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima lokalnih samouprava. Dakle samo 17% daje za plate, ostalo ide u investiciona održavanja i po tome je jedna od 10 najboljih lokalnih samouprava u Srbiji. Tako da, hvala vam još jednom i svaka čast. zakon je još jedan zakon koji ide ka tome da se Srbija centralizuje na najgori mogući način, da se nastavi „virtuelna stvarnost“, koja treba da nas ubedi da je ovo najuspešnija vlast u istoriji ove zemlje, da će to biti prva Vlada koja će ostvariti suficit u budžetu. Mislim da bi ministarka i njeni saradnici, možda i neko od poslanika vlasti, trebalo da zna da je suficit gora stvar od deficita, jer to znači da ste nekome uzeli nešto što mu pripada.Ovaj suficit se pravi na način da se pored penzionera kojima su penzije otete, pored doktora, profesora, nastavnika, naučnika, pored beba kojima je otet dinar koji im se sada uzima za PDV, sada i lokalne samouprave treba da budu žrtve te velike ideje da Vlada Srbije ostvari suficit. Četiri zarez osam milijardi, kad prevedemo to na srpski, nešto manje od 40 miliona evra, za budžet Srbije vrlo mala sredstva, skoro beznačajna, za lokalne samouprave, jako velika. Proveravao sam na nekoliko gradova tih nekoliko posto manje su ukupna sredstva koja ti gradovi daju ili bi trebalo da daju ili da finansiraju recimo, krečenje škola, ili su to sredstva koja su duplo veća od ukupnih para koje te opštine i gradovi izdvajaju za kulturu, za programe u kulturi. To je posledica ovog zakona. Naravno, ostaje povlašćeni položaj dobrih đaka, kao što je juče rekla ministarka koja sada ne sluša, i ti dobri đaci su oni koji su ili u koalicionom sporazumu ili na drugi način obezbedili sebi posebna finansiranja.Bilo bi lepo da Ministarstvo finansija da pregled koje su to opštine koje su dobile ekstra sredstva u poslednje četiri godine. Recimo, Jagodina. To je jedna vrlo uspešna opština i vrlo je čudno zašto svakog meseca dobija 20-30 miliona iz budžeta za tekuću likvidnost.

i sa njom se pregovara i to znači da ste loše pregovarali. To znači da ste pregovarali na štetu građana Srbije, na štetu lokalnih samouprava. Godine 2003. su oni tražili da se poveća cena struje, pa su u pregovorima odustali od toga i to može da se uradi.Suština je da i aktuelna ministarka, kao i njena prethodnica i najveći deo Vlade ne razume suštinu lokalne samouprave. Niste vi tu da ocenjujete ko je dobar đak, ko nije dobar đak, ko je dobro prešao gradivo, ko nije, koga je povuklo gradivo.Lokalna gradivo.Lokalna samouprava ima svoje potrebe. Prenete nadležnosti i izvorne nadležnosti lokalnih samouprava su takve da ne možete vi da ih procenjujete koje su i koliko koštaju, nego je to pitanje suštine lokalne samouprave.Decentralizacija Srbije ne treba da ide kroz regione, to je potpuno besmislena stvar, nego treba da ide kroz jačanje lokalnih samouprava, a to se ovim zakonom ne radi, nego se ide potpuno u suprotnom smeru.Ja vam to govorim kao čovek koji je imao tu sreću da bude dva puta odbornik u lokalnoj samoupravi, dva puta gradonačelnik, biran dva puta da budem i u saveznoj i u republičkoj administraciji i u Republičkom parlamentu i u Saveznom parlamentu i to iskustvo, osim što nekima smeta, a smetaće im još jako dugo, je nešto što treba poštovati.Lokalna samouprava ima svoje ozbiljno mesto u podeli vlasti. Sve ono što bi trebalo da se prenese, njima treba preneti odmah. Pametna vlast na centralnom nivou prenosi svoje nadležnosti onima kojima to prirodno pripada, a ovde se to ne dešava. Naprotiv, ovde imamo masu uzurpacije funkcija i nadležnosti lokalne samouprave od strane centralne vlasti, a one ostaju bez para.Naravno da će dobiti podršku za ovaj zakon, naravno da je 150 opština dalo podršku zato što su to odani partijski ljudi koji ne moraju da razmišljaju, nego moraju da slušaju, ali ovo je jako loš zakon.Konačno, na kraju, svim pametnim, poštenim, hrabrim ljudima, koji su rodoljubi, čestitam 5. oktobra, veliki dan moderne srpske istorije. Hvala. Samo bez uvrede za nosioce funkcija u lokalnim samoupravama. To su ljudi koje su birali građani Srbije i naravno da razmišljaju, a ne da slušaju, nego i da razmišljaju.Kao predsednik parlamenta vas opominjem, ne zvanično kao meru opominjanja, da ne koristite takve izraze za ljude koji…(Zoran Drugi put. Imaćete priliku kada ministarka bude vama odgovorila.Znači, ne vređamo ljude koji su nosioci u lokalnim samoupravama. Imaju pravo na svoj politički stav, a ne da kažete da oni ne razmišljaju. Razmišljaju.(Zoran

što se tiče centralizacije, juče smo ceo dan slušali, celo popodne o toj centralizaciji. Nisam čula stvarno do sada nijedan ozbiljan argument kako vi, zašto vama ovaj Predlog zakona govori da se ide u novu centralizaciju.Upravo

se uzima u proseku razlika u budžetu između onoga što je bilo i onoga šta će biti ukoliko ovaj cenjeni parlament usvoji ovaj Predlog zakona, je 2,3%. Za razliku od toga što jeste uzimanje preraspodela od lokalnih samouprava i nikome nije lako, ova Vlada, Vlada u tehničkom mandatu je usvojila najveći broj preporuka gradova i opština, Stalne konferencije gradova i opština.Dakle, čuli smo i usvojili i promenili više nego što se pre čulo i menjalo i dobili smo podršku Stalne konferencije gradova i opština. Sada će da nam kažete da Stalna konferencija gradova i opština daje podršku zato što su u predsedništvu Stalne konferencije samo SNS opštine? Ko je za to kriv? kriv? Tako su građani glasali i šta sad, da li su građani krivi što su glasali?Ima tzv. opozicionih opština u predsedništvu Stalne konferencije gradova i opština i oni su prepoznali da je ovo dobro za državu.

dobili su podršku zato što Vlada ide na politiku štednje i racionalizacije. Zato su valjda dobili podršku. Ovaj Predlog zakona je u istom tom maniru.Što se tiče suficita, suficit je za vraćanje dugova valjda. Ova Vlada promoviše Srbiju kao zemlju koja poštuje preuzete obaveze i možemo da pitamo da li su te obaveze bile dobre kada su preuzete, da li su uslovi kredita tada bili dobri ili su bili loši, ali mi moramo da ih zato što je Srbija odgovorna država koja zaslužuje poštovanje i ovako se to poštovanje pokazuje.Strašno mi je, stvarno mi je strašno, nisam

nije mi za parlamentarnu debatu i ovo je najniže što sam čula od kada sam ušla u ovaj parlament, ali dobro, nema veze.Dakle, ne uzima se PDV od beba. Ono što se radi je da se menja način davanja tog PDV kako bi roditeljima omogućili da lakše dobiju PDV, a ne da skupljaju… Ne razumem.(Zoran

pored toga, mislim da ćemo sledeće nedelje promovisati taj Projekat „Bebo dobro došla na svet“ koji trenutno funkcioniše u 50 porodilišta u Srbiji i do kraja godine će funkcionisati u svim porodilištima u Srbiji, gde roditelji ne moraju da popunjavaju više prijave i obrasce, nego će elektronski da da prijave bebu odmah za 10 minuta besplatno i na adresu na kojoj je beba prijavljena dobijaju, država im šalje podatke, izvod iz matičnih knjiga rođenih, karticu zdravstvenog osiguranja. Tako da će to postati mnogo lakše sada nego što je bilo pre i automatski sa tim procesom će ići prijava za PDV.Što se tiče pregovora sa MMF, mislim da sam to dosta juče obrazložila. Predlozi MMF se ne uzimaju, to ste i sami rekli kada ste pomenuli cenu struje, zdravo za gotovo cenu struje, zdravo za gotovo i ne poštuju se 100%. Pregovaramo i nalazimo načine. Na kraju krajeva, rezultat pregovora je što se ovde ne uzima osam milijardi dinara, nego 4,8 milijardi dinara. Hvala vam

meni se obratite ako imate zamerku na bilo čije ponašanje. Ministar je odličan i stručan ministar. Nema dovoljno iskustva u ovoj areni, ali sam ubeđena da će na kraju današnjeg zasedanja da dominira. U to sam ubeđena.

Gospođo predsednice, povreda Poslovnika član 106. stav 1, 2, 3. da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Danas nije tačka dnevnog reda raspodela sredstava po opštinama i gradovima. Gospodin prethodni govornik je pomenuo Jagodinu.Zbog javnosti, moram da kažem da Jagodina ne dobija donacije od Vlade Republike Srbije, da je samo dobila krajem prošle godine zbog poplave za naknadu građanima koji su pretrpeli štetu određena sredstva, nego sopstvenim sredstvima obezbeđuje ono što treba za funkcionisanje grada Jagodine.Uzgred, budi rečeno, hoću da kažem da u vreme vladavine

A kada govorimo o vinogradarstu, on je u vinograd ulazio samo kada ga je naterala potreba, jer nije imalo gde drugi toalet, pa je morao da ide u vinograd. E, to je njegovo znanje o vinogradarstvu. Poslaniče, nećemo razmatrati povredu Poslovniku. Poslanici imaju pravo da ne znaju o čemu se radi, tako da ne mogu da budem cenzor govora baš u tom smislu.A,

Dakle, od beba se uzima, i nisko je i najniže to što se njima radi, a ne to što sam ja na to ukazao. To da će bebe biti lako prijavljivane kada se rode… … to je najnormalnija stvar na svetu. Hoćete to da merite sa cenom mleka? Zašto se bebe u ovoj državi leče preko SMS poruka? To mi kažite, a ne ove druge stvari. To je potpuno besmislena stvar.Rekli ste vraćanje dugova, a koje je to dugove vratila vlast Aleksandra Vučića u poslednje četiri godine? Dugovi su bili 16 milijardi, sada su 26. Kako se to vraćaju dugovi, a dug se povećava? U kojoj se to školi uči? Koja to nauka može da nam objasni?Prema tome, nemojte da se hvatate pogrešno za reč, kao što ste i vi predsednice, rekao sam

repliku.Konačno, dobacivanje kroz povredu Poslovnika da danas ne pričamo o finansiranju opština, nego o nečem drugom, meni je stvarno žao, tačno je to što ste rekli da poslanici ne moraju da znaju šta je tema, ali vi morate da znate šta je tema kao predsednica i lepo je što ste ukazali poštovanom kolegi da je promašio temu kada se javio za povredu Poslovnika.Generalno, zakon ne valja, zakon uništava… Hvala, prošlo je vreme, a vi ste hteli da replicirate, ne da dobijete još dva minuta da nešto kažete o Predlogu zakona. Morate konkretno replicirati osobi kojoj ste tražili. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski, Zahvaljujem uvažena predsednice.Povređen je član 107. stav 1, koji kaže da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Vama se zahvaljujem, vi jeste gospodina Živkovića upozorili na jedan deo nepoštovanja dostojanstva u ovoj Skupštini, ali drugi deo ste propustili da ga upozorite i time ste vi povredili Poslovnik. Naime, sa govornice u skupštinskoj sali čestitati puč, dan kada je izvršen nasilni upad u ovu Skupštinu, kada je ova Skupština paljena, pljačkana i ostalo je uvreda za svakog od nas ko se nalazi u ovoj sali. Za ovakvo ponašanje je bilo za očekivati da gospodinu Živkoviću bar izreknete opomenu, jer ovo nije ni prvi put, a verovatno neće biti ni poslednji put ukoliko ne budete primenili sredstva koja su vama data ovde kao nekome ko rukovodi sednicom da ovakve uvrede trpimo ovde u Skupštini. Hvala.(Zoran Nema replike na povredu Poslovnika. Smatram da nisam povredila Poslovnik. Svako ima određena politička osećanja i ima pravo da ih brani ovde u parlamentu, tako da ne mogu da ne mogu ja da cenzurišem poslanike kada žele nešto da kažu iz svog političkog spektra. Moje privatno mišljenje o paljenju Skupštine zadržaću, da ne bih upala u klopku, da da ulazimo u replike.Ako hoćete da glasate o povredi Poslovnika koju sam eventualno učinila, samo mi recite. (Ne)Zahvaljujem.Zoran

time što ste dali gospodinu Petroviću reč na pomen Jagodine.Juče je sve vreme rasprave pominjana i Inđija i moja opština i Kragujevac i niko od nas nije dobio pravo na repliku, tako da vas molim da budete da budete jednaki prema svim poslanicima. Ako na pomen Jagodine, koju je spomenuo gospodin Živković, gospodin Petrović može da dobije pravo na repliku zato što je on iz Jagodine, onda je juče trebao da dobije reč gospodin Stevanović na pomen Kragujevca, gospodin Goran Ješić, kome ste prekinuli prenos sednice da ne bi čuli njegovo izlaganje, na pomen

Znači, predavanje o 5. oktobru neću dozvoliti danas. Jednostavno, ne interesuje nas, pričaćemo o zakonu koji imamo pred nama. Puno vam hvala, dosta nas su svedoci šta se dešavalo.Znači, povreda Poslovnika, kada podignete knjižicu, ja moram da vam dam reč, a tek onda sledi odobravanje ili sankcije, da li ste zloupotrebili ili niste zloupotrebili.Reč Hvala vam.Čudim se sama, realno je prvi put da se slažem u nečemu sa narodnim poslanikom gospodinom Zoranom Živkovićem. Mislim da je najnormalnija stvar da se bebe prijavljuju elektronski, da roditelji ne treba kada dobiju bebu da trče po lokalnim samoupravama, po šalterima,

na kućnu adresu sve podatke. Nažalost, to će se desiti tek sada, odnosno već se dešava u 50% Srbije, nije se desilo ranije, ali se slažemo da je to najnormalnija stvar i kada je najnormalnija stvar i verovatno najlakša stvar na svetu, onda ste mogli i vi da je uradite.Što se tiče debate u parlamentu, izvinjavam se ovom Domu za moje neiskustvo, nepoznavanje pravilnika. Trudiću se da to popravim u mom radu. Apsolutno sam bila isprovocirana rečenicom da ova Vlada uzima od beba jedan dinar, mislim da to nije kultura parlamentarnog dijaloga. Pritom, mislim da je to apsolutna i notorna neistina i za to imamo činjenice. Nije činjenica kada kažete – ne, uzima, a ja kažem - ne uzima, nego mi imamo dokaz da ne uzima, a to ćete videti sledeće nedelje, ako ne znate sada, ali pretpostavljam da znate.(Marko Na kraju krajeva, moje iskustvo je svakako limitirano u ovim debatama. Moj fokus su rad i rezultati, vaš fokus je priča i uvek ću se odlučiti da radim, a ne da pričam. Hvala puno. **Maja

Jedan od govornika iz bivšeg režima i bivši premijer je spomenuo da Vlada Aleksandra Vučića otima od penzionera, od beba, od zaposlenih u upravi. Pa još reče da je javni dug, kada je Aleksandar Vučić ušao u vlast, bio 16 milijardi evra, a sada je 26. Bio je 19 milijardi, a sada je 24. je 24. Na tih 19 se dodaje 2,5 koje su bile sakrivene u budžetu i milijarda godišnje kamate da se plati na dugove koje je ostavila bivša Vlada. Samo ove godine 176 milijardi dinara kamate na kredite koje je podizala Vlada Mirka Cvetkovića, kapetana Titanika.Ako pričamo ko je otimao, otimao je bivši režim i to, recimo, preko „Razvojne banke Vojvodine“ 400 miliona evra, pa je otimao od dece ometene u razvoju za ruševinu koju su platili 150 miliona dinara, pa su otimali preko „Agrobanke“, pa su otimali preko kursnih razlika, pa su otimali preko investicija koje nikada nisu završene.Ako je otimanje od naroda izgradnja puteva, infrastrukture, stvaranje uslova za otvaranje pogona i pogonskih i novih radnih mesta, ako to zovete otimanje, svaka vam čast. Otimanje je „Agrobanka“, otimanje je „Razvojna banka Vojvodine“, otimanje su gubitak radnih mesta. I „Metals banka“ je na spisku, naravno. I „Sartid“ je bio otimanje. Kako ste privatizovali „Sartid“? Tako što ste oduzimali mesnu nadležnost Trgovinskom sudu u Požarevcu, prebacili u Beograd i prodali bud zašto. O čemu pričate? I onda je neko drugi otimao? Ne, vi ste otimali, a mi sad vraćamo građanima.

u obraćanju Skupštini kaže – ne znam pravilnik i ja nisam ovde da pričam nego da radim. Vi se, ministarka, nalazite… Odnosno, izvinjavam se, molim predsednicu Skupštine da objasni ministarki da se nalazi u parlamentu.

da pomno pročitaju Poslovnik Narodne skupštine pre nego što dođu ovde, a drugo da ne omalovažavamo rad narodnih poslanika postavljajući sebe,

predsednicu Narodne skupštine… **Maja Gojković** Poslanice, obraćajte se meni. Vi kršite Poslovnik, stalno razgovarate sa ministarkom Anom Brnabić. **Gordana Čomić** Vama se i obraćam.Dakle, ima narodnih poslanika koji ne razumeju reč „pomno“, pa bih vas ja zamolila da im objasnite šta to znači, pošto nemam nikakvu dilemu da vi znate šta to znači. Hvala vam. Da li smatrate da sam povredila Poslovnik?Ja ću vam objasniti to prvo. Naravno da ministarka zna zašto je ovde. Pre svega da brani Predlog zakona, a ne da se svađa, ne da ovu debatu svodi na banalizam i da odgovara na svaku uvredu koja je usmerena ka njoj, isključivo ka njoj danas i to je moja generalna primedba za sve vas. Nije ona u lošem kontekstu rekla da ne zna dobro pravila Poslovnika. To nije ništa strašno, ne znaju ih ni poslanici, što je još gore, pa najčešće zloupotrebljavaju pravila koja zaista postoje, a malo ih se pridržavaju.Tako da, ja nisam prekršila Poslovnik. Mogla sam da budem strožija prema poslanicima, a to se ne bi svidelo upravo poslanicima u čijem pravcu sada trenutno gledam. Nisam htela odmah na početku našeg rada da izričem kazne, jer mi smo ovde danas da govorimo o jednoj konkretnoj stvari, a ne da govorimo o svemu i svačemu, i nismo danas došli ovde da upotpunjavamo program Radio Beograda u onoj emisiji „Želje i čestitke“, pa sam i to prećutala.Tako da, nije lako voditi sednicu, ali hvala vam na upozorenju. Sada ću početi da vodim sednicu onako kako treba. Znači, molim sve poslanike da ne pritiskaju ova dugmeta, jer ću biti slepa za to, a daću reč sledećem poslaniku po redu, da bi govorio o Predlogu zakona. Ako ne bude govorio

Poštovana predsednice Skupštine, uvažena ministarka, poštovane kolege poslanici, danas je pred nama Predlog zakona izmeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji predviđa da se prihod budžeta opština od poreza na zarade umesto do sada 80% smanji na kolege iz lokalnih samouprava će reći da je to značajan gubitak sredstava, ali ja moram da istaknem da sam srećan što taj procenat nije smanjen više, jer je ovaj predlog daleko bolji i povoljniji u odnosu na raniji predlog koji je predviđao smanjenje sa 80% na 50%. Ali, ovakav predlog, na svu sreću, nije došao pred nas narodne poslanike.Zato želim da se danas zahvalim i vama poštovana ministarko, Dušanu Vujoviću i premijeru, što su pored oštrih zahteva MMF-a imali razumevanje za potrebe opština i gradova kojima znači svaki dinar u kasi za finansiranje tekućih i kapitalnih rashoda.U medijima sam video izjavu ministarke lokalne samouprave, da će nakon izmena ovog zakona biti izmena zakona tako što će Vlada podržati, odnosno kompenzovati ovo smanjenje kroz finansiranje raznih infrastrukturnih projekata kako bi nadomestila gubitak od poreza na zarade. Ova ideja je sigurno dobra i treba je podržati, ali imamo jedan predlog za koji molim da se posebno razmotri u Ministarstvu finansija, a to je smanjenje učešća opština u sufinansiranju projekata koji se realizuju u saradnji sa našom Vladom.Dakle, do sada je bio otprilike obavezan procenat učešća finansiranja iz budžeta opština 50%, a da se preostalih 50% obezbeđuje iz sredstava budžeta Republike. Mnoge opštine nisu u prilici da obezbede 50% novca za kapitalne projekte i zbog toga ostanu uskraćene ili diskriminisane u odnosu na one opštine koje taj procenat mogu da obezbede. Zato predlažem da se, u zavisnosti od stepena nerazvijenosti opština i gradova, ova formula promeni u narednom periodu, jer verujem da bi to pospešilo još više projekata koji bi mogli da se finansiraju iz budžeta Republike, a koji bi bili dostižni i siromašnim opštinama.Evo,

Ili, na primer, Ministarstvo poljoprivrede za atarske puteve.Prošle godine je bilo 20% učešća od opština, 80 ministarstva. Sada je taj procenat povećan – 47% – 47% lokalne samouprave, a 53% Ministarstva poljoprivrede. Zato vas molim da se ubuduće založite posebno za nerazvijene opštine.Što se tiče predloga ministra Vujovića za nagrađivanje pojedinih opština ili predsednika opština, ja se slažem, ali treba primeniti principe za to nagrađivanje. Što se tiče opštine Surdulica, znam da će ona biti najbolja jer je jedina opština koju vode socijalisti, tako da se ne plašim oko toga, pa koji god da budu i kakvi principi.Drugi deo mog govora odnosiće se na naknadu za korišćenje javnih dobara. Zakon o finansiranju lokalne samouprave, član 6. kaže – jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji, odnosno takozvana naknada za korišćenje javnih dobara ili u narodu poznata kao rudna renta. Pošto je danas reč o finansiranju lokalnih samouprava, želim da iskoristim priliku i da pozovem nadležno Ministarstvo finansija, Ministarstvo rudarstva i ministarku lokalne samouprave da u narednom periodu razmisle o drugačijem modelu naplate prihoda po osnovu rudne rente.Poznato je da Srbija ima propisane najniže stope rudne rente u Evropi i zaista ne vidim opravdanje zašto je to tako, ako svi znamo kolika se šteta nanosi životnoj sredini eksploatacijom mineralnih sirovina. Prema podacima koji su poznati javnosti, svega tri i po milijarde dinara godišnje država naplati na ime rudne rente, a mislim da je to mali iznos za državu Srbiju, koja je veoma bogata mineralnim sirovinama.Po važećem zakonu, od rudne rente opštinama pripada negde oko 40% prihoda i taj novac, ako se i uopšte naplati, služi za unapređenje uslova života građana i to naročito za izgradnju infrastrukture i zaštitu životne sredine. Lično smatram da je taj procenat od 40% kao prihod opština mali, da treba razmišljati o povećanju ovog procenta, pa čak i razmotriti da celokupan iznos koji se naplati po osnovu rudne rente pripadne lokalnim samoupravama. Razlog je jednostavan – jer najveću štetu imaju lokalne samouprave od ovoga.Iako je donesen ovakav zakon, Vlada donosi uredbu da ovaj zakon se primenjuje, a da sredstva koja se naplate idu direktno u budžet Republike Srbije, sem ovo ne važi za AP Vojvodinu. Zato vas molim, uvažena ministarko, da se o ovome postarate, da i lokalne samouprave imaju neku korist od naknade, ono što im je priroda dala.Treći deo mog govora hoću da posvetim ovde o problemima lokalne samouprave na realizaciji IPA projekta, odnosno prekogranične saradnje. Moram da kažem je opština Surdulica ovom prilikom imala prošle godine realizovan, prošle i pretprošle godine, realizovala IPA projekte vredne preko pet miliona evra, a da trenutno, s obzirom da je bio skoro konkurs, ima dodeljena tri ugovorna projekta preko milion evra. Međutim, pojavio se ovde i pravni, a možda i politički problem koji može da dovede do toga da opština Surdulica izgubi ove projekte koji se finansiraju iz IPA projekta.Problem projekta.Problem je u tome što ne znamo na koji način da angažujemo ljude na realizaciji ovih projekata, a da nas politički neistomišljenici ili budžetska inspekcija Ministarstva finansija ne optuži da vršimo krivično delo.

i njegov spoljni revizor i sve se verifikuje, a onda to bude sporno kod budžetske inspekcije Ministarstva finansija. Mi ne možemo da angažujemo ljude sa ulice ili nezaposlene sa biroa jer su to specifični poslovi,

tako što će doneti neko uputstvo ili pravilnik koji ćemo primenjivati kod realizacije IPA projekata.Takođe, problem kod IPA projekata je sufinansiranje. Naime, kod svakog projekta opština treba da izdvoji jedno 15% svog učešća, a druga stvar je da nam Evropska unija vraća novac za realizovane projekte tek kad se realizuju projekti. Zbog toga opštine dolaze u situaciju da moraju da podignu kredite, da realizuju, da plate situacije, odnosno izvršene usluge, a onda kad nam se vrati taj novac iz IPA projekta, vraćamo kredite, ali plaćamo skupe kamate. Zbog toga bi trebalo razmotriti i ovde da nam Ministarstvo finansija pomogne oko realizacije tih projekata. Srećan sam što je naša opština, odnosno opština Surdulica, realizovala toliko projekata jer bez tih projekata bi ostali još nerazvijeniji. Zahvaljujem vam se na ovome što ste me saslušali.Samo hoću da kažem još jedan problem koji imamo, koji imaju građani pčinjskog i jablaničkog regiona, a to je kanalizacija ili projekat kanalizacionog prstena na Vlasinskom jezeru. Naime, Evropska unija je izradila projekat, opština Surdulica dozvolu, Evropska unija nam nudi sredstva za sufinansiranje, ali mi kao siromašna opština za to nemamo para, zato vas molim da u narednom budžetu izdvojite bar deo po deo, ne moramo taj projekat da radimo odjedanput koji je osam miliona evra, ali možemo da krenemo da ga radimo deo po deo.Zato vas molim, gospođo gospođo ministarka, da se založite u narednom budžetu da uđe neki deo sredstava iz budžeta, neki deo sredstava ćemo mi iz lokalne samouprave, jedan deo ćemo dobiti od Evropske unije da počnemo i ovaj projekat koji je vrlo značajan za ova dva regiona. Još jedanput se zahvaljujem što ste me saslušali i nadam se da ćete da pomognete svim lokalnim samoupravama u vašem radu. Srećan rad vam želim u nastavku. Hvala Zahvaljujem.Javila sam se povodom povrede dostojanstva Narodne skupštine, Poslovniku, član 107. Naime, pošto je ministarka u svom obraćanju rekla da su njen fokus rad i rezultati, a da je naš fokus priča, smatram da je to potcenjivanje narodnih poslanika. Naš fokus naravno da nije ovde samo priča,

Poštovana predsednice, poštovana ministarko, kolege poslanici, mislim da i ova današnja i jučerašnja diskusija govore u kakvom tonu će se odvijati dijalog između Vlade i lokalnih samouprava i zašto je ovaj predlog zakona loš. Čujemo kako postoji jedan dobar predlog koji treba da unapredi život dva okruga, ali onda čujemo kako nema para za to i onda čujemo molbu Vladi da Vlada nešto da. E, to se zove centralizacija. Kada vi uzimate pare od lokalnih samouprava, pa onda vi na centralnom nivou odlučujete koliko, šta i kako ćete davati kojoj opštini. Zato smo mi protiv ovog zakona. Vi ovim zakonom dodatno centralizujete politički i ekonomski život u Srbiji. Više para će, i to je suština ovog zakona, ostajati na centralnom nivou umesto na lokalnom nivou, suprotno najboljoj praksi i evropskim vrednostima. Govorio je moj kolega iz poslaničke grupe SDS – Narodni pokret Srbije tačno u brojevima koliko je smanjeno u poslednje četiri godine učešće lokalnih budžeta u ukupnim finansijama, a koji je nivo poželjan u Evropi. Mi idemo u suprotnom smeru od tog evropskog.Šta

Toga ovde nema.Imamo najave da će Vlada pomoći, i vi ste to sami rekli, onim opštinama ili gradovima kojima sada bude nedostajalo sredstava da završe neke projekte, Vlada će im izaći u susret. Koji su to projekti? Koji su to kriterijumi? Hoće li ponovo da bude kriterijum da li vam je tata predsednik Republike pa će vaš grad da dobije pare iz budžeta ili ne? Jel su to kriterijumi u Srbiji koji danas važe? Šta će se raditi sa tim parama? Šta je cilj politike Vlade u Srbiji?Postavljen je ovde na najviši postulat budžet. Budžet služi za sprovođenje nekih politika, ne da postoji sam za sebe, u nekoj ravnoteži, ili ne, nego da se neke pare koje se prikupljaju od građana Srbije potroše na dobrobit građana Srbije, a ne da stoje negde i da mi pričamo koliko ih ima. To nije suština politike.Ne razumem zašto i čemu će služiti ovih pet milijardi, ako već ima 120 više? Da bude još više? Gde Gde je tu korist za građane Srbije? Da li će možda Vlada doneti odluku da, recimo, popravi gromobrane u svim gradovima i opštinama u Republici Srbiji? To nije verovatno mnogo para, sigurno je mnogo, mnogo manje od ovih pet milijardi koliko će ovim zakonom ostati.Zašto govorim o tome? Dve mlade devojke su letos poginule od udara groma u Aleksandrovcu. Onda je bilo priče da opština nije imala 100 hiljada dinara da se to popravi. Kolika je cena ljudskog života danas u Srbiji? Da li je najvažnije koliko mi imamo u budžetu, ili kako ćemo poboljšati život građana Srbije?Ja ću vama, ministarka, danas dati jedan predlog. Ja bih mogao, da ste došli sa tim predlogom, zajedno sa ovim izmenama i dopunama Zakona, koje su dva člana, to je sve što je Vlada uspela da uradi za dva meseca, da ste došli i rekli – smanjićemo učešće poreza na zarade koji ide lokalnim samoupravama, ali ćemo smanjiti porez na zarade, da konačno krene da se smanjuje poresko opterećenje na zarade koje se isplaćuju u Srbiji, ono je danas najveće u regionu, i sigurno će vam svako reći kao problem Srbije da su poreska opterećenja na zarade prevelika

a nećete da vratite ono što ste oteli penzionerima i zaposlenima u državnoj upravi, hajde, smanjite poreze na zarade za jedan procenat, to je, otprilike, koliko sam ja napravio matematiku, ovo što će sada više para ostati za centralni budžet.Pokažite da stvarno želite neke reforme. Ovo nije reformski zakon. I moram da primetim jednu stvar – vidi se da nemate iskustva u političkom životu, jer ste ovde rekli i priznali da je Vlada kršila zakon, gde ste govorili o tome da je tehnička Vlada sa nekim razgovarala i pregovarala. Znate, tehnička Vlada, po zakonu, može da radi samo neodložne poslove, tako kaže zakon, upravo zato što nema legitimitet, se nalazi u tehničkom mandatu, ne može da razgovara, pregovara i dogovara. E, vi ste priznali da je ta Vlada, tehnička, vi niste bili njen član, kršila zakon. Možda je i to razlog zašto smo mi četiri meseca čekali da se posle izbora formira Vlada – jer neko nije hteo da radi po zakonu. Hvala

udela lokalnih samouprava u porezu na zarade, sa 40% na 80%, što nije praksa ni u jednoj zemlji. Imali smo tu odluku koja, ruku na srce, narodni poslanici su to juče rekli, to nisam ja izgovorila, koja je bila par ekselans politička. Imali smo 2008. godine godine povećanje penzija. Takođe politička odluka. Nije ni jedna ni druga odluka bila zasnovana na analizama i na planu šta će da se desi dobro ovoj Srbiji, njenim građanima i lokalnim samoupravama ako se ovo sve bude povećalo. To tada nije bilo važno.Sada postoji neka Vlada koja mora da menja te odluke i donosi nepopularne poteze, da bi ispravila takve odluke u korist građana Srbije, a, na kraju krajeva, u korist tih lokalnih samouprava i borila se da ne bude ta ravnoteža narušena, nažalost, u ovom trenutku, na taj način da ugrozi održivo finansiranje lokalnih samouprava i kvalitet usluga koje oni pružaju građanima. To je poenta ovoga. Dakle, ispravljanje grešaka iz prošlosti, a mislim da je i Fiskalni savet to rekao, a ne bi rekla da je Fiskalni savet neobjektivna institucija i da nije dovoljno profesionalan.Što se tiče tehničke Vlade, ja sam rekla da da su se čuli komentari koji su bili u javnoj raspravi u vreme prethodne Vlade, u vreme njenog mandata – decembar 2015. godine. Čuli su se komentari i ova Vlada ih je usvojila.Što

i to da idemo na to da Vlada uzima jedan dinar od beba, a sada idemo na smrt dve devojke i sve je to deo političke debate. Ja iskreno nisam za to, ali u redu. Aleksandrovac je svakako jedna od onih opština na kojima ima puno da se radi sa njom, da svi zajedno utegnemo utegnemo u tim finansijama. Aleksandrovac je recimo, lokalna samouprava koja čak 33% svog budžeta daje na plate što je preko republičkog proseka koji i sam nije dobar, tako da je moguće da Aleksandrovac posluje na bolji način i to nema nikakve veze sa ovih 2,3% razlike u budžetu. Dakle, ona Aleksandrovcu neće ni pomoći ni odmoći da uspostavi gromobrane ukoliko lokalna samouprava želi da postavi gromobrane, a

Javio sam se za povredu Poslovnika, gospođo Gojković zato što mislim da je sramota da se smrt dve devojke koristi kao argument u političkoj debati. Ako bismo tako krenuli, onda bismo mogli da prebrojavamo mrtve od udara groma u vreme kada je predsednik Republike bio Boris Tadić, pa da kažemo da je Boris Tadić kriv zato što je nekoga u Srbiji udario grom.Drugo, gospodin Marko Đurišić je povredio dostojanstvo Narodne skupštine i na taj način što je pokušao da obmane i narodne poslanike i građane Republike Srbije pozivajući se na neki zakon koji govori o nekoj tehničkoj Vladi koja nešto sme, a nešto ne sme da uradi. Evo, ja sada pozivam gospodina Marka Đurišića da kaže u kom zakonu Republike Srbije se uopšte koristi pojam tehničke Vlade? Dakle, koji je to zakon koji je Vlada Republike Srbije kao navodno tehnički prekršila? U vreme kada je stranka gospodina Đurišića vodila ovu državu mi smo imali stopu rasta 2008, 2009, 2010. godine od minus četiri. Dakle, ne da Srbija nije bila u plusu, nego smo imali negativnu stopu rasta, bili smo jedna od najgorih zemalja u Evropi.Za

Hvala predsedavajuća.Pa, smatram da je povređen član 103. koji govori o povredi Poslovnika i na koji način se on koristi ovde u raspravi. Vi ste sami, doduše posle jednog minuta koliko je prethodni govornik koristio povredu Poslovnika za repliku meni na moje izlaganje, direktno me prozivajući nekoliko puta da dam odgovor reagovali, ali prekasno.O

Možete kratko da odgovorite koliko je on u jednoj minuti, pa da budem tolerantna i prema vama. **Marko Đurišić** Ja ću odgovoriti. Ja sam koristio argumente u političkoj raspravi zato što se desilo nešto što se desilo u državi Srbiji zato što uopšte nije odradila svoj posao.

vaša poslanička grupa je potrošila šest minuta i nula šest sekundi i ne može niko drugi više da govori iz vaše poslaničke grupe. Zahvaljujem.Reč ima Gorica Gajić i neka se pripremi Miletić Mihajlović. Izvolite. Poštovana gospođice ministar i saradnici, koleginice i kolege poslanici koliko je ovoj Vladi smanjenje budžetskog deficita i fiskalna konsolidacija imperativ, a ja bih rekla i opsesija, jer se u poslednjih par meseci govori kao kao o najvećem dostignuću rada ove Vlade unazad par godina, govori pre svega i ova prva tačka dnevnog reda Prvog jesenjeg zasedanja, izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.I ni manje ni više, tim zakonom ćemo uzeti, odnosno smanjiti prihode lokalnim samoupravama, više puta smo to čuli i juče i danas za 4,8% milijardi dinara i to preneti republičkom budžetu i to kroz samo dve stavke - brisanjem prihoda od poreza na nepokretnosti uz obrazloženje da će se to regulisati drugim zakonom i ono što je mnogo važnije uzimanjem, odnosno smanjenjem prihoda od poreza na zarade za gradove sa 80% na 77% za opštine sa 80% na 74% i za Beograd sa 70% na 66%

ne sporimo da budžetski deficit treba da se drži pod kontrolom, ali molim vas na čiji teret treba da se poveća prihodna strana budžeta i ko treba da štedi da bismo smanjili rashodnu stranu?Ako pogledamo ono što je urađeno u poslednjih par godina, mi smo taj teret prebacili na zaposlene i penzionere smanjenjem plata za 10% i smanjenjem penzija, a svi znamo kolike su plate danas u javnom sektoru 40.000 - 50.000 dinara, pa vas pitam mislite li vi da smo mi danas i visoko obrazovani kadar sveli na siromašne ljude?Sada

kako to obično biva, najpre se u javnosti izađe kao što je bilo i kod smanjenja plata i penzija da će se smanjiti za 20% ili 30%, da će se ovaj prihod od poreza na zarade smanjiti lokalnim samoupravama za čitavih 50%, pa se naravno svi pobune, a onda se navodno u nekim pregovorima, razgovorima to svede na ovaj procenat koji je sada u Predlogu zakona i onda su svi zadovoljni. Valjda otuda i mlaka reakcija ili gotovo nema reakcija većine gradonačelnika i predsednika opština koji čak šta više hvale potez vas kao ministra i ministra finansija što će se čitavih pet milijardi iz lokalnih samouprava preliti u republičku kasu.Da li to govori o tome da ti gradonačelnici i predstavnici lokalnih samouprava brinu o svom lokalnom budžetu i o tome kako će zakrpiti i kako će zatvoriti svoja dugovanja ili će slušati svoje centrale i naravno složiti sa svim ovim što je predloženo.Slažemo se sa tim da finansiranje lokalne samouprave treba da bude sistemski uređeno i vi ste više puta ponovili da izvori finansiranja lokalnih samouprava moraju da budu pre svega predvidivi, moraju da budu dovoljni i moraju da budu stabilni.To su principi oko kojih čelnici lokalnih samouprava mogu da se slože i da kažu – da, sada možemo da planiramo naše prihode i naš budžet za sledeću godinu. Vi znate da je ovo jesen i da se uveliko vrše pripreme za budžete za narednu godinu, a ne verujem da će biti predvidivi i ne verujem da će biti dovoljni jer će ovim odlivanjem na samom kraju godine, a već zakon će važiti od prvog januara, mnoge lokalne samouprave ostati i te kako u svojim dugovima.Ovim promenama vi pogoršavate i do sada jako loš odnos u preraspodeli javnih prihoda između Republike i drugih nivoa vlasti, od pokrajine, preko gradova do opština. Vi znate da je to sada negde oko 11-12%, sada ovim izmenama i dopunama zakona taj udeo javnih prihoda prema nižim nivoima vlasti pašće i ispod 10%.Znate kakva je praksa u zemljama EU, u mnogima je to do 30%, zahvatanje lokalnih samouprava iz ovih prihoda od zarada, a Boga mi, u skandinavskim zemljama taj procenat ide i do 47%.Vi spominjete nove zakone, nove predloge zakona koji će nadomestiti ovaj iznos prihoda koji uzimate lokalnim samoupravama, spominjete Zakon o taksama, pa spominjete zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, ali to je tek nešto što ćemo sačekati. E tu je ono što je kod lokalnih samouprava kada planiraju svoje budžete, prisutna ta nepredvidivost i nestabilnost u samom finansiranju, u samom kreiranju njihovih lokalnih budžeta.Ja dolazim iz opštine Svilajnac. Opština Svilajnac nije jedna od onih loših đaka koja mnogo više para troši na plate. Mi imamo samo 10% učešća plata u budžetu, a izdaci za kapitalne investicije su nam 20%.Opština Svilajnac redovno godinama izdvaja za subvencionisanje kamata i za male privrednike i za poljoprivredne proizvođače, izdvaja znatna sredstva za socijalnu politiku, gotovo sve objekte i infrastrukturu smo popravili i uložili pa sigurno preko 500 miliona dinara, samo u prošloj godini. Sigurno ne spadamo u onog lošeg đaka koji mora da se disciplinuje na ovaj način smanjenjem prihoda od poreza na zarade.A kada smo već kod loših đaka i kod toga koliko su pojedine opštine trošile na plate u prethodnom periodu kada su imale ovaj prihod, ja ću vam samo navesti malu opštinu Rekovac. Oni su posle dolaska SNS na vlast, znači od maja meseca, zaposlili 15 novih radnika na gotovo nepostojeća radna mesta.Ja vas molim da to proverite. Nisu ispoštovali Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, pa imaju i zamenike zamenika,

da odlučim možda da se uzdržim od ove debate, zato što se ponavljamo, ali nekako stvarno želim da probam da uvek odgovorim narodnim poslanicima kada mislim da se ne razumemo.Kada kažete - ko treba da štedi? Svi treba da štede, svi treba da štede i svi i štede. Dakle, svi moramo da štedimo, u takvoj situaciji se zemlja nalazila, takvu je ova Vlada, odnosno prethodna zatekla i svi treba da štede.Što se tiče državne uprave, državna uprava se od 2015. do danas smanjila za nekih 20 hiljada ljudi. Nije istina da Republika uzima od lokala i da ne radi ništa. Dakle, Republika je krenula od sebe, odnosno, da podsetim, jeste, neke lokalne samouprave su čak krenule u profesionalizaciju pre centralnog nivoa, ali svi treba da štede i to je odgovor na vaše pitanje i to donosi i ovaj zakon.Što se tiče uzimanja penzija i sada uzimanja lokalnim samoupravama, opet se vraćam na dijalog pre pet minuta. Dakle, ako ste u jednom trenutku kao država, neracionalno podigli plate, kada je i po svim ekonomskim analitičarima, objektivnim, rečeno - tada je krenuo sunovrat, vi sada morate da radite neke korektivne mere ako ste odgovorna Vlada, a ova Vlada je odgovorna.Znači, pričamo o penzijama, koje su potpuno neracionalno podignute zbog političkih poena, koje sada neko treba da dovede u balans i to je urađeno i penzioneri su i dalje podržali ovu Vladu na izborima. Tako da, kad ko treba da štedi, ti ljudi koji su trebali da štede ti ljudi koji su trebali da štede su znali zašto štede.Što se tiče zakona od 2011. i vi sada ovako zdušno govorite o decentralizaciji i o tome kako mi sada ne trebamo, vi ste glasali protiv tog zakona, u 2011. godini, tog zakona koji je koji je tražio da se sa 40% poreza na zarade podigne na 80%. Dakle, glasali ste protiv tog zakona. Sada kažete - ne ovaj zakon je. Šta ste hteli, na 90% da povećamo? Ali, dobro. Sada kažemo - okej, sada ovaj zakon koji uspostavlja tu ravnotežu, koju ste valjda želeli tada kada niste glasali za taj zakon, vi sada glasate i protiv ovog zakona. u redu, ali smo da se razumemo da se sada uspostavlja ravnoteža i da se ide na poteze koji su teški, ali nemojmo da kritikujemo poteze koji su teški, ali su konačno ozbiljni.Da li gradonačelnici brinu o svojim građanima koji su podržali donošenje ovog zakona? Mislim da apsolutno brinu i o građanima i o državi kao takvoj, isto tako što su brinuli penzioneri. Dakle, brinu, i to što podržavaju ovakav Predlog zakona i to što su zdušno učestvovali u javnoj raspravi i davali svoje komentare, jako, jako, konstruktivne, potkrepljene brojevima, koji su onda usvojeni, govore o ozbiljnom stavu gradonačelnika i predsednika opština i tome da oni brinu o svojim građanima i o svojoj državi. Hvala

Dame i gospodo narodni poslanici, reagujem zato što je izrečena neistina na račun SNS, vezano za opštinu Rekovac.Ja, ako se ne varam, gospođo Gajić, ta vaša izjava za Rekovac je tačna koliko je i tačna vaša izjava koju ste izneli u predizbornoj kampanji, ako se ne varam početkom aprila ove godine, da da je lokalna vlast SNS u Svilajncu pozvala Ministarstvo odbrane da se dogovore o tome da se migranti smeste u kasarnu u Svilajncu, pa vas je Ministarstvo odbrane demantovalo i reklo, tj. ministar odbrane Zoran Đorđević je izjavio da se u naredne četiri godine apsolutno ne planira smeštaj bilo kakvih azilanata i migranata u kasarni u Svilajncu.Dakle, to što ste rekli za Svilajnac i za smeštaj azilanata u Svilajncu je podjednako tačno kao i ovo što ste rekli za Rekovac. Gospođa ministarka vam je lepo objasnila. Pa, vi ste 2011. godine bili protiv toga da opštine dobijaju 80% od poreza na zarade, a sad ovde kukate nad sudbinom opština zato što neće biti 80% nego 76%.Na kraju krajeva, što se vi iz DSS toliko brinete za opštine u Srbiji? Pa koju vi to opštinu vodite? Gde su to građani Srbije rekli – e, super, daj da ovi iz DSS vode našu opštinu? Da vodite vi opštine, vi koji ste odgovorni za najmanje 24 kriminalne i pljačkaške privatizacije u Srbiji, vi zbog kojih sve ovo moramo da radimo, sve te nepopularne mere, smanjivanje plata, penzija itd? Vi ste našli da nam držite lekcije o tome kako treba da se brinemo o lokalnim samoupravama? Gospođo Gajić, izbori su završeni, građani su rekli svoje.

Poštovani gospodine Martinoviću, mi smo 2011. godine bili protiv usvajanja ovakvog koncepta zakona i govorili da će ovo napraviti ogromnu rupu u budžetu i dovesti do još većeg deficita, kao što smo i 2008. godine odbili nerezonsko povećanje, nenormalno povećanje penzija, jer smo i tada govorili da će i to dovesti do urušavanja budžeta i do ogromnog zaduživanja zemlje.Vi ste, gospođo ministar, tada ispred NALED-a nas ubeđivali da će ovo povećanje uzimanja od poreza na zarade sa 40% na 80% prema lokalnim samoupravama upravo doneti dobrobit lokalnim samoupravama. Kako nas sada u drugoj ulozi ubeđujete da nije dobro? Ko je tu dosledan, a ko ne?Gospodine Martinoviću, vi ste preuzeli vođenje skoro svih opština u Srbiji i skoro sve opštine u Srbiji danas su ili u blokadi ili nemaju svoja sredstva za razvoj. Zbog toga nam je itekako važno da znamo gde će otići sredstva. Otimanjem sredstava lokalnim samoupravama vi ste njih sveli na slepe poslušnike, imaju samo jednu jedinu ulogu, da aplaudiraju i da prave od vašeg predsednika velikog vođu, koji je najuspešniji i najbolji premijer u istoriji. spomenete li još jednom velikog vođu, rizikujete da dobijete opomenu.Političke stranke postoje, političke stranke imaju predsednike, a ne vođe. Neke druge Neke druge su nazivali velikim vođama, pa vas molim da uvažavate da je sadašnji premijer predsednik jedne političke stranke.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović,

Sve opštine u kojima postoje finansijski problemi su opštine u kojima su finansijski problemi nastali u periodu kada su te lokalne samouprave vođene od strane stranaka bivšeg režima, pre svega DS i DSS.Dug Smederevske Palanke, DSS.Dug Smederevske Palanke, evo tu je gospodin Kena, dug Smederevske Palanke iznosi 18 miliona evra. Zamislite koji genije treba da budete da u jednoj maloj opštini kao što je Smederevska Palanka napravite dug od 18 miliona evra.Dug Kosjerića,

je preko 1,5 milijarde dinara. Dakle, navodim vam samo tri opštine. Pitajte gospodina Stevanovića koliki je dug ostavio u Kragujevcu, a o tome će nešto više da kaže moj kolega Kovačević, narodni poslanik iz Kragujevca.

mog podržavanja tog zakona u okviru NALED, ja 2011. godine apsolutno nisam imala nikakvu funkciju u NALED i nisam bila ni u jednom odboru, niti sam radila u NALED, tako da ne znam šta da vam kažem na to. Tu ste pogrešno informisani.Što

Stav NALED zato što predstavlja lokalne samouprave i privredu i po tome je NALED sličnog stava kao i ova Vlada je da nikada ne treba ići u radikalne mere, ni one koje su za privredu i lokalne samouprave, ni one koje su protiv privrede i lokalne samouprave, odnosno na njihovu štetu. Ova mera u koju idete sa 80 na 74, odnosno 77 potpuno u skladu sa tim, sa politikom da u Srbiji bude konačno predvidivo poslovanje i za rad lokalnih samouprava i za život građana i za rad privrede. Hvala.

Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Stav 2. – na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku. Gospodin Martinović se meni lično obraćao.Da vam kažem, mi obraćao.Da vam kažem, mi ovaj zakon ne možemo da podržimo zato što je to ad hok rešenje. Ako ste hteli sistemski i celovito da rešite Zakon o finansiranju lokalne samouprave, dajte donesite set zakona koji će ovo regulisati. Nemojte da dovodite u situaciju pojedine Koleginice Gajić, imali ste raspravu u načelu, prijavili ste

ulagali napore za podizanje kapaciteta svojih gradova i svojih opština. Od 1996. godine i pobedama u velikom broju gradova, u borbi protiv zakona koje je 1995. godine donesen, potpisom tadašnjeg potpredsednika Vlade, kada je imovina gradova i opština prenešena na upravljanje Republici Srbiji. Sami znate da ste, danas je 5. oktobar, baštinili neke vrednosti 5. oktobra i borbe građana Srbije da odbrane rezultate 24. septembra 2000. godine. Nastavljate tu politiku, a sa druge strane napadate ovaj datum.Mislim da je važno reći i to da od 2000. godine rastu prihodi lokalnih samouprava, i to samo zahvaljujući toj borbi gradonačelnika koji su često bili u sukobu sa svojim predsednicima vlada, upravo boreći se za nove prihode, nove nadležnosti i veće učešće građana u donošenju odluka, jer tamo se odvija realni život. Imamo dokaze. Godine 2012. 80% ukupno ubranih sredstava ide u centralni budžet, 20% ide lokalnim samoupravama ili tačnije 18%. Godine 2015. smanjen je taj trend i ide nezadrživo na dole, došli smo do 11% za lokalne samouprave nasuprot nekih 90% za centralni budžet.To je odgovor vama u ovoj težnji i često argumentovanju koje čujemo u ovoj raspravi, a to je da se ovim zakonom samo uravnotežava odnos prihoda centralne i lokalne vlasti. Ovim tempom, za tri godine, sa 20% na 10%, očigledno da trend pokazuje da ćemo negde doći, matematički gledano, na nulu. Tamo se odvija život i jedini način finansiranja i zadržavanja života na nivou čitave Srbije jeste poštovanje i u finansijskom i u svakom drugom smislu ljudi koji žive u malim gradovima, opštinama u čitavoj Srbiji.

skladu sa članom 112. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, određujem pauzu u trajanju od 10 minuta.(Posle Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom po prijavama za reč narodnih poslanika.Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović.Samo elektronski zatražite reč.Gospodine Stevanoviću, 112. član kaže ovako – ako predsednik Narodne skupštine redovnim merama ne može da održi sednici odrediće pauzu dok se ne uspostavi red. Redovne mere su: opomena, oduzimanje reči i udaljavanje sa sednice. Ja sam odredio pauzu da se malo strasti smire i da nastavimo sa normalnim radom.Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici,

glasati za ovaj zakon i mi podržavamo donošenje ovog zakona, Zakona o izmenama o finansiranju lokalne samouprave.Naravno pravo je i uvek može da se nađu argumenti da budemo za ili protiv, uostalom to je u sferi politike i sasvim je razumljivo i ne treba se oko toga uzbuđivati. Mislim da, kada razgovaramo o ovome možda i suviše fokusirano uskom polju ovo pitanje i previđamo strašno velike razlike u razvijenosti pojedinih sredina, što je veoma značajno za budućnost Srbije i da to mora da se prevaziđe u određenom trenutku, a da bi to prevazišli moraju se i ovakve mere učiniti učiniti kao što su i ove izmene zakona. Naravno, ovo je samo delić onoga što može da doprinese ovom krupnom pitanju, ali naravno postoje i druga mesta i drugi zakoni i druge odluke koje treba doneti u tom pravcu.Dalje, mi donošenjem ovakvih zakona treba da omogućimo državi, odnosno centralne vlasti izgrađivanje određenih instrumenata za preduzimanje strateških mera u cilju ujednačavanja razvoja pojedinih delova u Srbiji, pojedinih područja.Konačno, centralna vlast iako preuzima određene nadležnosti, odnosno preuzima deo sredstava kroz ubiranje poreza, pa sigurno da ta centralna vlast će isto to ulagati u Srbiju i u pojedine delove Srbije neće ta sredstva ulagati negde na Marsu ili negde ne ne znam gde, na štetu naše Srbije. Finansiranje čitave lepeze izvornih i poverenih poslova lokalne samouprave uvek je značajno za lokalne samouprave posebno za nas iz manjih nerazvijenih sredina u kojima sredstva na prihodnoj strani su uvek mala i nedovoljna. U takvim sredinama nema mnogo zaposlenih pa samim tim nema ni mnogo prihoda od poreza na zarade kao jednog od izvora koje koje lokalna samouprava s jedne strane prihoduje, dobija, sa druge strane to isto čini i centralna vlast. Zato uloga države u preraspodeli fiskalnih prihoda, ne samo poreza na zarade, je veoma, veoma važna.Kada je reč o Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, 2006. godine je donet ovaj zakon, koji je u primeni od 2007. godine. Raspodela ubranog poreza na zarade bila je 40% u korist lokalne samouprave, a 60% u korist centralne vlasti. U tom vremenu do 2011. godine, u vremenu velikih lutanja i eksperimentisanja u sferi ekonomske politike, činilo se da je bilo potrebno pronaći nov odnos u preraspodeli ubranog poreza na zarade, a takođe pod geslom preko potrebne decentralizacije, 2011. godine, izvršena je nova izmena u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i to tako što se procenat koji pripada lokalnoj samoupravi udvostručio sa 40% na 80%, u korist države je ostalo 20%.Dakle, ova izmena koja se pravdala prekom potrebom decentralizacije je trebala da dovede do realizacije novih razvojnih projekata, ali pod punom odgovornošću lokalnih samouprava, nažalost to se nije dogodilo u punom kapacitetu. Mislim da se u velikoj meri u ovom pogledu tapkalo u mestu.Sa druge strane, ovakvom raspodelom poreza na zarade, efekat je bio 40 milijardi deficita u republičkom budžetu. Ovim aktuelnim izmenama o kojima danas razgovaramo imamo novu preraspodelu sredstava od poreza na zarade. nominalnom iznosu ići će 4,8 milijardi sa lokalnog na republički nivo, što je samo deo onoga što nedostaje

male.Međutim, ovo predstavlja korekciju procenta preraspodele sredstava od poreza na zarade i to je mera fiskalne konsolidacije u cilju smanjena ukupnog fiskalnog deficita i očuvanja makroekonomske stabilnosti, što je veoma značajno i to je, rekao bih i ključna reč u pogledu onoga što treba da se dogodi u buduće.To će učiniti da će država biti u mogućnosti da preduzme neke kompezacione mere u većem obimu u cilju podsticanja razvojnih projekat. Reč je o namenskim transferima ili o subvencijama, a ta sredstva mogu biti veća i značajnija od onih sredstava koja se dobijaju, na primer, ubiranjem poreza od zarade na lokalnom nivou.Dakle,

zaposlenih, prema tome taj efekat nije značajan, mi bijemo i lomimo koplja oko tog procenta, oko tog iznosa, a zapravo previđamo da država treba da dobije jedan instrument kojim će kompezacionim merama učiniti da te lokalne samouprave često dobiju veći iznos sredstava od onoga koji bi one ubrale porezom recimo, na zarade itd.Lično mislim da će u sledećem koraku, kada bude došlo do novih izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ili bude donet nov zakon, ne znam u potpunosti, da će taj procenat biti veći u korist države u odnosu na lokalnu samoupravu, ali i to će imati svoje opravdanje u strateškom smislu.Dakle, smislu.Dakle, mi iz tih razloga vidimo da je veoma dobro da podržimo ovaj zakon,

Mi smo uvek ostali na rečima i to je bilo mrtvo slovo na papiru, a mi danas imamo drastično velike razlike u razvijenosti pojedinih područja u Srbiji, tako da je to ujedno i ključ za ulaganje u nerazvijene delove Srbije.Pre neki dan kada je premijer zajedno sa još nekim ministrima bio u Homolju, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem, a bio sam i prisutan, da su oni dobili sistem za vodosnabdevanje za četiri naselja, a oni to nikada ne bi mogli da urade iz onih sredstava koja imaju u svom lokalnom

da to dobije ako bi ostalo samo na onome što je borba za dobijanje nekog većeg procenta po osnovu ubiranja nekog poreza, pa i na zarade. Taj procenat bi mogli možda da uvećamo i na 200 i na 300% a on pet ne bi imao nekog efekta.Mi moramo svi zajedno učiniti i naterati rukovodstva lokalnih samouprava da sveobuhvatnije uključe

da lokalne samouprave moraju mnogo revnosnije i ambicioznije raditi na pripremi i realizaciji novih razvojnih projekata.Prevaziđen projekata.Prevaziđen je obrazac funkcionisanja jedne lokalne samouprave tako što će se preko veze ili preko nekog ministra ili neke značajne ličnosti iskukati neka dodatna sredstva ili da se čeka transfer ili neki novac iz budžetske rezerve, ili boriti se, kažem, za neki veći procenat, ma koliki on bio ne može da bude dovoljan za te nerazvijene opštine, pogotovo što je tamo za sada status kvo i malo zaposlenih.Mi moramo kroz ravnomerniji regionalni razvoj i kroz smišljenu politiku ulaganja u nerazvijena područja učiniti ta područja privredno moćnim, uvećati broj zaposlenih i na takav način dostići jedan boljitak.U krajnjoj liniji sve ovo što je naša borba i put ka EU je je besmislena ako mi ostanemo na nivou ovakve raslojenosti i privrednom razvoju kakva je danas. Zato ova Vlada zaslužuje punu podršku na čelu sa premijerom u tom pogledu da se vodi jedna strateška bitka ka tome da Srbija bude sposobnija, da ona bude moćnija, ali ne samo u Beogradu ili u nekim veći centrima, nego u svim delovima Srbije.Na kraju još jednom da kažem da svakako ćemo podržati ovaj zakon, jer smatramo da on gleda unapred ka boljoj budućnosti Srbije. Zahvaljujem.

Hvala gospodine predsedavajući.Uvažena gospođo ministarka, kolege narodni poslanici, nije ovo razumeti lako. Premijer kaže da nam je budžet nikad stabilniji u zadnjih nekoliko godina, da plate i penzije samo što nisu od 1 iduće godine porasle,

u periodu od meseca januara do meseca septembra ostvaren suficit 27miliona i ja taman pomislim, dobro je. Ali, onda odjednom gospođa ministarka kaže da treba još 4,8 milijardi dinara iz lokalnih samouprava prebaciti ka Republici, jer dozvolite citiram vas – užasno je to važno uraditi zbog MMF-a. Onda reče da smo bili država sa posebnim potrebama, a na sreću sada nam više te potrebe nisu posebne.Dozvolićete da malo unesem i vedrine, jer malopre beše nervozna atmosfera, mene ovo nedvosmisleno podsetilo na onaj film – „Jel jesi muzičar? Nisam. Nisi? Jesam. Ne, ne nisam. Samo da donesem tetki lekove.“Da li je taj lek to što ćemo u zakonu koji postoji da promenimo samo jedan član ili je lek u tome što ćemo da udovoljimo većim ili manjim zahtevima MMF?Problemi u javnim finansijama lokalnih samouprava su različiti. Neshvatljivo visoki rashodi koji se odnose na zaposlene čiji republički prosek, i malopre i malopre reče gospođa ministarka, preko 23%, a u nekim opštinama i gradovima ide i preko 30%, pa čak i preko 40%. Zašto je to tako? Verovatno veliki broj radnika. Zašto veliki broj radnika? Jer nikada i u zadnjih 10 godina i u više od zadnjih 10 godina, i kada su na vlasti bili sadašnji i kada su bili prošli nije ispunjeno ono što je pričano, a što se zvalo stop partokratskom zapošljavanju.U lokalnim samoupravama mnoga lokalna javna komunalna preduzeća čiji su osnivači gradovi i opštine posluju sa gubicima. Nekoliko razloga – ogroman broj radnika, nemogućnost naroda da plati obaveze koje mu dospevaju jer su smanjene plate i penzije i veliki dugovi prema dobavljačima iz Republike.Onda

da npr. Zrenjanin ili Požarevac još nemaju zdravu i normalnu pijaću vodu, ne znam da li znate to, gospođo ministarka. Onda dolazimo da je samo 60% domaćinstava u Srbiji priključeno na kanalizaciju, a prosek u Evropi je 80%. Onda dolazimo na to da udeo u prečišćavanju otpadnih voda u našoj zemlji Srbiji je 10 do 15%, a u Evropi mnogo veći i onda odjednom opet me zbunjujete sa pričom o dobrim i lošim đacima, kada pod kraj 2015. godine iz budžetskih rezervi 1,1 milijarda dinara se upućuje pojedinim lokalnim samoupravama uz obrazloženje da smanjen obim prihoda pojedinih jedinica lokalne samouprave to zahteva.Tada dobije Kragujevac 185 miliona, Loznica 80, Leskovac 150, Vrnjačka Banja 70. Da li su to bili dobri đaci jer su dobili novac ili su bili loši đaci što su došli u situaciju da novac nemaju pa ste im vi to uputili – meni nije jasno.Jasno mi je samo da je tada Kraljevo, a ja sam narodni poslanik iz grada Kraljeva, nisam narodni poslanik pozicije, nego narodni poslanik opozicije, Kraljeva je tada dobilo ništa. Onda ste vi sada prevazišli sami sebe, tada ste nam dali ništa, a sada će da nam uzmete. Koliko ćete nam uzeti? Koliko sam ja računao između, 41 i 45 miliona dinara. Onda mi kažete malopre da su se gradonačelnici i predsednici opština trudili na sastanku i brinuli za svoje gradove,

koji domaćin može da bude srećan ako mu se iz kuće uzima? Da li je to pravi domaćin ili je domaćin koji gleda da svoju stolicu prvog među jednakima, na neki način, sačuva?Šta konkretno znači 41 milion za Kraljevo? To znači da u budžetu grada Kraljeva, prvorođeno dete i vantelesna oplodnja imaju izdvojena sredstva u visini od 9,5 miliona. Da ih možda nećemo izgubiti? To znači da osam miliona, koje je bilo namenjeno za razvoj seoskog turizma koji jeste potencijal grada Kraljeva, je u rebalansu budžeta, odnosno korekciji koja je bila pre dva dana u Skupštini grada Kraljeva, gde obavljam funkciju i odbornika Skupštine ispred Pokreta „Dveri“, skinuto osam miliona. To možda znači da će od 90 miliona za poljoprivredu 45 biti skinuto.Ne sumnjam da ste vi dobronamerni i čuo sam vaše obećanje da ćete posetiti i grad Kraljevo. Molim vas, gospođo ministarka, kada budete došli u grad Kraljevo pozovite i mene i ostale poslanike koji nisu poslanici pozicije da sve ovo ponovim ponovim pred vlastima grada i da probamo da nađemo neko rešenje. Hvala vam na slušanju. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, pred nama su danas izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave i, kao što smo mogli da čujemo,

i ovaj Predlog zakona je mnogo povoljniji od onoga koji je bio u Nacrtu zakona, koji je predviđao da porezi od zarada lokalnim samoupravama budu smanjeni na 50%, a da se onaj ostatak nadoknadi povećanjem poreza na imovinu.Svakako je ovo bolje zakonsko rešenje, dovodi do uravnotežavanja vertikalnog, ali se nadam, onako kako ste najavili, da ćete uraditi ono horizontalno kada su u pitanju transferi koji nisu objektivni, nisu transparentni i da će oni sigurno to u budućnosti biti i da će biti svakako i predvidivi.Lokalnoj samoupravi iz koje ja dolazim, opština Vrbas, umanjenje će biti oko 30 miliona dinara, ali ono što danas želim da iznesem i da se pridružim podršci predsedniku opštine Milanu Glušcu, koji je nedavno uputio molbu ministra finansija sa zahtevom da se preispitaju i ponovo urade analize parametara koji utvrđuju razvijenost opštine. Opština Vrbas je u prvoj grupi razvijenih opština, među 20 opština, mada je privredni ambijent u opštini u poslednjih 15 godina, a naročito u poslednjih pet godina mnogo drugačiji.Želim da istaknem da smo mi, kao

ovih razvijenih opština, naše sufinansiranje u projektima mora da bude između 30 i 80%, pa mi nekada ne možemo ni da učestvujemo na nekim konkursima kada su u pitanju kapitalne investicije. Želim da vam iznesem takođe neke podatke koji idu u prilog ovom zahtevu koji je upućen od strane predsednika opštine, a to je da je broj zaposlenih u konstantnom padu, da je 2008. godine u opštini Vrbas bilo zaposleno 14.559 lica, što je činilo 52% radno

Takođe, na ima PDV iz opštine Vrbas se godišnje slije u republički budžet oko 600 miliona dinara, a kroz transferna sredstva se vraća oko 157 miliona dinara.Zamolila bih vas da sa sa ministrom finansija razmotrite ovaj zahtev koji je upućen iz opštine, da se preispitaju ovi parametri kada je u pitanju analiza razvijenosti, a mi spadamo po ovim sadašnjim među 20 najrazvijenijih opština.

Poštovani, razgovaramo o zakonu koji ima samo jedan član ili dva, ali jedan suštinski. Čini mi se da je bilo primedbi sa vaše strane da i suviše politizujemo sve ovo. I te kako je ovo političko pitanje, ali mislim da je ne samo političko, nego i ekonomsko, ali i životno pitanje, što je najvažnije za naše građane, za sve ljude koji žive u Srbiji.Zbog čega političko? Mislim da je činjenica, i svi smo toga svesni, da od 2012. godine intenzivno ova Skupština donosi zakone koji prelivaju sredstva iz lokalnog u centralni nivo. Toga su svesni mnogi gradonačelnici i predsednici opština, i koji sede u ovoj sali i koji nas verovatno slušaju, njima je to jasno i to neću dokazivati sada brojkama, o tome smo govorili. Sa nekih 18,8% koje su pripadale lokalnom nivou 2012. godine došli smo do 11,8%. Dakle, to je činjenica.Zbog čega je važno političko pitanje? Upravo zbog toga što jasna fiskalna centralizacija, više para na centralnom nivou, znači slabljenje fiskalno lokalnog nivoa, što u političkom smislu znači jačanje centralnog nivoa i gubljenje političke moći na lokalnom nivou, potpuno jasno.Šta to dalje znači? To znači sve manje prostora za učešće naših građana u donošenju odluka, kreiranju svojih strategija i rešavanju svojih životnih pitanja, najdirektnije vezana za mesta u kojima žive. Zbog toga moramo da razgovaramo o političkom aspektu ovog zakona, samo jednog člana, samo 4,6 milijardi, kako vi kažete, nije bilo osam, nego je samo 4,6, to je jedan aspekt.Drugi

Znate šta znači tih dve milijarde za sve lokalne uprave u čitavoj Srbiji i stanja njihovih javnih komunalnih sistema, a svesni ste u kakvom su stanju komunalni sistemi na nivou gradova i opština, šta bi te dve milijarde značile za sve ostale gradove i opštine? Koliko gubi Niš? Oko 160 miliona, ovim zakonom. Koliko gubi Kragujevac? Više od 100 miliona. Koliko Novi Sad i koliko mnogo manji gradovi u Srbiji? To je taj drugi, ekonomski aspekt.Treći i najvažniji aspekt, to je život. Šta sve to znači za živote ljudi koji žive u ovim gradovima? Jasno je nama, mi želimo odličan gradski prevoz u Beogradu, ali je neodgovorno pokrivati to iz centralnog budžeta, ako neko poziva zarad političkih poena u predizbornoj kampanji da se ne plaćaju karte u gradskom javnom prevozu, a onda se leče efekti takvih poziva, neodgovornih političkih poziva da se saniraju gubici jednog javnog preduzeća na nivou grada.Mi imamo stanja u javnim komunalnim sistemima u čitavoj Srbiji u kojima se ne isplaćuju zarade radnika po sedam meseci. I sami to znate, kašnjenje plata. Pa, onda imamo problem da ljudi ne rade dovoljno efikasno u javnoj čistoći. Šta to dalje znači? Znači da se naše ulice i naša dvorišta zatrpavaju đubretom, jer se nedovoljno efikasno i frekventno iznose. Šta to dalje znači? Posledica po zdravlje svih nas, naše dece i nas samih koji živimo u tim lokalnim samoupravama u kojima moramo da rešavamo te probleme. Sa druge strane, mi ovde dižemo ruku i glasamo za zakone koji će nam umanjiti mogućnosti da rešimo taj problem. Šta sa školama? Šta sa ostalim delovima sistema, tamo gde se realno odvija život?Dakle, to su ključna pitanja. Još jednom ponavljam, mislim da je vrlo važno da svi zajedno razmislimo o tome, dižući ruku, dajući podršku ovakvom zakonu. I ne samo ovom, jer je ovo samo jedan od mnogih od 2012. godine do danas. U stvari, gasimo mogućnosti uticaja političkog i životnog za ljude koji žive na lokalnom nivou.

puno.Prvo, kada narodni poslanik govori, a posebno onaj za koga mislim da je bio odličan lider lokalne samouprave i fantastičan gradonačelnik, slušam pažljivo zato što mislim da zna šta govori i da mogu da naučim i svaki put naučim.Ono što mislim sa druge strane, što mi je neverovatno, ali dobro, i to je stvar valjda političkog života, samo da kažem, ne mislim da ovaj predlog zakon nije politički važan, mislim da je on, naravno, važan i da 4,8 milijardi nije mala stavka.Što nije mala stavka.Što se Beograda tiče, nisam informisana o subvencijama, verujem vam da je bilo, ako imate te informacije, ali sam isto tako rekla za Beograd da je moguće da na kraju dođete u situaciju kojoj vam trebaju subvencije od republičkog nivoa, ako skoro 40% javnih nabavki vodite i zatvarate kroz direktan pregovarački postupak. To je nedopustivo. I kada tako vodite, a tako je vođeno do 2013. godine, onda je moguće da vam trebaju subvencije iza toga za neke stvari.Grad Beograd sam juče istakla kao jedan primer dobre prakse, a to je da je centralizovana služba javnih nabavki i da je zahvaljujući centralizovanoj službi javnih nabavki za protekle dve godine ostvarena u gradu Beogradu ukupna ušteda od 1,2 milijardi dinara.U dinara.U pravu ste da imamo problem i sa javnim preduzećima i puno problema na koje, kažem, narodni poslanici koji su u parlamentu, a koji su dobro vodili lokalne samouprave i znaju ovu problematiku, ali ono što mi je neverovatno je da sedite, nažalost, pored nekog ko je u ovom trenutku najproblematičnija lokalna samouprava, sa kojom sada imamo problem kako da dajemo iz republičkog budžeta dovoljno dovoljno količinski i dovoljno brzo da omogućimo građanima osnovne uslove za život. Imamo lokalnu samoupravu na 80 kilometara od Beograda,

Imamo 2016. godine lokalnu samoupravu u kojoj su restrikcije vode od deset uveče do pet ujutru. Sa tim treba da se bori sada republička Vlada.Dakle, daću vam taj primer samo zato što sam davala primere dobrih i samo da vam kažem kako sada, evo, dajte vi savet Vladi Republike Srbije, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvu finansija, oko toga kako je moguće da na dan 31. decembar 2015. godine gubitak preduzeća „Vodovod“ Smederevska Palanka 285 miliona dinara, a da je ukupna vrednost kapitala ovog preduzeća 116 miliona dinara.

gubitak za 170 miliona dinara prevazilazi ukupnu vrednost „Vodovoda“.Kada „Vodovoda“.Kada sam preuzela Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, mislim da sam prvi dan dobila od „Vodovoda“ Smederevska Palanka pismo da ljudi stupaju u štrajk. u štrajk. Kada pričamo o domaćinskom poslovanju i to gde možemo da štedimo i kako možemo da radimo, blokada svih računa u „Vodovodu“ Smederevska Palanka neprekidno traje od 22. jula 2014. do danas i na dan 15. avgust 2016. godine, posle 755 dana blokade računa, iznosi 190 miliona dinara, bez kamate u postupku izvršenja.Ono

šta raditi sa platama zaposlenih i sa tim svim ostalim, ono što je gorući problem je kako obezbediti da građani Smederevske Palanke imaju vodu. Kako je moguće da neko 80 kilometara od Beograda, ne pričamo mi ovde o nekoj Vrškoj čuki, 80 kilometara od Beograda? Zamislite da odete kući i da od deset uveče do pet ujutru svaki dan nemate vodu, a onda imate hitne restrikcije preko dana? Zato što godinama, iz godine u godinu nije ulagano čak ni u tekuće održavanje, pa kada imate regionalni Vodovod Velika Plana – Smederevska Palanka koji je završen, onda ne možete da pustite vodu u Smederevskoj Palanci zato što su gubici na mreži viši od

ne može, i to da kažem od 2008. godine ima i podršku republičke vlasti, centralnog nivoa, ne može da obezbedi da svom nasledniku, ko god on bio, ne ostavi makar da građani imaju vodu. Da li znate kolika je ovo ozbiljna i neposredna opasnost po zdravlje stanovnika ove opštine?Tako da, to su stvari kada narodni poslanik koji je bio ozbiljan lider lokalne samouprave, ozbiljan gradonačelnik, pričamo ovde, i pored sebe ima narodnog poslanika koji je od 2008. do 2016. godine zatvorio svoju vladavinu, svoje upravljanje Smederevskom Palankom, a da građani tamo svaki dan, svako veče nemaju vodu.

rekla…)Znam, ali kršio bih Poslovnik. Znate i sami, ukoliko vas neko ne razume ili se uvredljivo izrazi o vama, u vezi vašeg izlaganja itd. Ovde nije bilo toga.(Goran

Hvala.Drago mi je da tražite tu vrstu sugestije. Mislim da je važno, prvo, meni je zaista čudno da niste imali informaciju o dve milijarde gradu Beogradu, GSP-u, ali da imate preciznu informaciju koju ste nam izneli za pet minuta o dugu od 170 miliona, ili ne znam koliko već, koji je napravljen u Smederevskoj Palanci. Dakle, dve milijarde je strašno manje važno, niti smo mogli da dobijemo tu informaciju, ali vrlo precizni podaci o stanju u komunalnom sistemu u Smederevskoj Palanci, 80 kilometara od Beograda, je nešto što je precizno nama ovde prezentovano. Ja mislim da je važno da i gradonačelnik, predsednik opštine ima prilike da to kaže. Zbog toga sam želeo da kažem da bi vaši argumenti bili mnogo ubedljiviji da ste govorili o još nekom primeru, makar jednom. U 170 opština i gradova u Srbiji u kojoj imate, malopre ste rekli, 99% gradonačelnika i predsednika opština. Pomenuli ste Svrljig kao pozitivan i izdvojili Smederevsku Palanku, po vašim kriterijumima, ali sa druge strane, ni jednog jedinog problematičnog rada javnog komunalnog sistema u Srbiji.Hoćete ja da vam kažem? Pitajte gospodina Stevanovića šta je sa javnim komunalnim sistemom čistoće u šta je sa toplanom u Nišu, šta je sa mnogim javnim komunalnim sistemima u mnogim gradovima u Srbiji i zaista bi vaši argumenti bili mnogo snažniji i mnogo uverljiviji da se govorili o makar četiri, pet primera gradova u kojima su gradonačelnici i predsednici opština iz SNS-a.

slažem se sa svojom koleginicom Gordanom Čomić da kada dolazite u Narodnu skupštinu treba svoje saradnike da obavestite da vam daju tačne podatke ovde.Prvo, moja malenkost je predsednik opštine od 27. maja 2012. godine. Kada ste vi ukomponovali vlast, pošto vi ovde pričate politički, u svim opštinama, a niste uspeli u Smederevskoj Palanci jer sam ja dobio skoro 50% podrške na svoje ime i prezime, kao što sam i 2016. godine dobio 22% podrške, što je tri puta više od stranke koju koju predvodim u Smederevskoj Palanci, krajem godine 2012. godine smo doživeli blokadu računa. Blokada računa opštine Smederevska Palanka traje i dan-danas.Mi smo poslovali četiri godine sa potpunom blokadom računa. Kako? To vaše prethodnike nije interesovalo jer sam ja iz DS-a. Slao sam dopise od premijera, preko svih nadležnih ministarstava i rekao čak u jednoj izjavi da ću premijeru da poljubim ruku ako pomognu opštini Smederevska Palanka, da opština Smederevska Palanka nisam ja i nije DS, već je 60.000 sugrađana. Upravo tako, mi smo uspeli da Vodovod ne bude u štrajku sa četiri godine blokade. Dugovi u Vodovodu traju od 2003. godine. Žao mi je, ali ja sam 2003. godine imao 19 godina, nisam mogao da napravim te dugove, tako da vas molim da se uputite u kakvom stanju smo zatekli opštinu. Rino ni jedan jedini dan nije smeo da kasni u opštini Smederevska Palanka jer biste nam odmah blokirali sredstva jer sam ja iz DS-a. Vaši sadašnji rukovodioci imaju štrajk u Vodovodu, štrajk u predškolskoj ustanovi, ne isplaćuju preduzećima plate.

štrajkovali ranije? Zato što su im isplaćivali plate preko računa sindikata. Snašli smo se kako. E onda dođete vi iz ministarstva i kažete – to nije legalno. Pa ja znam da nije legalno, ali dajte mi drugi način. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima ministar Ana Brnabić.Prvo

ima prvenstvo, pravo na repliku zbog pominjanja političke stranke, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Ja se izvinjavam ministru. **Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Milojičić je bio sam sebi prethodnik, to da bi građani Srbije znali, jer on je na vlasti ne od 2012, nego od 2008. godine.

2015. godina je u pitanju, dakle, u vreme kada je gospodin Milojičić bio predsednik opštine Smederevska Palanka, ovlašćeno lice za podizanje novca u gotovini, neka gospođa Radulović Ružica, za isplatu plata radnicima u Vodovodu podignuto u tom danu 1.648.000 dinara. Evo vam, gospodine Milojičiću, odnosno vama gospodine Arsiću, ako mi ne verujete, spisak radnika vodovoda koji su u kešu dobijali platu. Ako mi kažete da postoji jedna uređena civilizovana zemlja u kojoj zaposleni u javnom preduzeću čiji je osnivač lokalna samouprava primaju platu u kešu, evo, vidite, služba knjigovodstveno-finansijskih poslova, pa neka Ristić Divna primila 10.000 dinara, pa žena morala da se potpiše, pa Zečević Ljiljana 10.000 dinara, pa morala da se potpiše. **Veroljub Arsić** Molim vas da ta

10.000 dinara, 11.000 dinara. Dakle, nemoguće je. Nemoguće je, dakle, da nečija plata u jednom delu iznosi baš 11.000 dinara, baš 6.000 dinara, baš 10.000 dinara i da se to isplaćuje u kešu. **Veroljub nije bilo štrajka zato što su radnici primali platu, ali ne na zakonit način, nego na ruke, i još su morali da potpišu da su primili platu ili jedan deo plate od deset, šest ili jedanaest hiljada dinara u kešu, koji je podizala neka Ružica

vam.Prvo, pomenula sam Smederevsku Palanku zato što ja stvarno najiskrenije ne znam nijedan drugi primer lokalne samouprave u Srbiji koji ima stalne restrikcije vode. Kako znam sve informacije i kako imam sve podatke, imam podatke ne zato što mi je neko dostavio iz Vlade, neko iz neke stranke, nego zato što me je 15. avgusta sačekalo na mom stolu pismo iz Vodovoda Smederevska Palanka da stupaju u štrajk i da probamo da im pomognemo i tako što ovo čak nije ni u mojoj nadležnosti, nego je meni, kao ministru koji je prve nedelje u Vladi, bilo jako teško da potpišem pismo i da kažem – znate kako, baš me briga što nemate vodu, to nije moja nadležnost, to nije ni nadležnost Ministarstva finansija, to je nadležnost vaše lokalne samouprave, bilo je tamo od 2008. do 2016. godine, idite pa vidite šta ćete da radite sa tim. Nisam mogla da potpišem to pismo zato što nisam htela da prvo pismo koje potpišem bude da kažem nekim ljudima koji nemaju vodu, vodu, na 80 kilometara od Beograda, od deset uveče do pet ujutru svako veče idite pa vidite šta ćete da radite. Znam i odakle imam sve te podatke. Ako ti podaci nisu tačni – u redu, oni nisu tačni, to su podaci od štrajkačkog odbora iz Vodovoda.Razlog što sam posebno posebno uzburkana oko ovoga je što je meni skandal da neki građani Srbije krajem 2016. godine nemaju vodu. Meni je to strašno. Verujte mi da svaki dan razmišljam kako da popravimo to. sad, treba odvojiti para prvo u tekuće održavanje da bi se ta vodovodna mreža sanirala, da ne bi imala preko 50% gubitke, da ne pričam o ceni vode, nego 50% gubitaka. Tako da ne znam za drugu lokalnu samoupravu. Molim vas, ako postoji još neka lokalna samouprava u kojoj građani imaju stalne restrikcije struje ili stalne restrikcije vode, kao što je to slučaj u Smederevskoj Palanci, ja vas molim da mi kažete, ja ću ići tamo i moliću i ja isto tako sve kolege u mojoj Vladi da kažemo – to je ipak naša nadležnost, hajde da im pomognemo.Znam da, recimo, građani Bajine Bašte imaju nekada restrikcije struje zbog pada u nisko naponskoj mreži i posebno smo o tome pričali sa operatorom distributivnog sistema iako nije u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da vidimo kako to da rešimo jer su nekim tamo poljoprivrednici kupili najnovije mašine za mužu koje ne mogu da rade. Tako da imamo i poljoprivredni problem, pored toga što građani imaju svoje probleme. Ali, to razumem u Bajinoj Bašti. Bila su klizišta i užasno je težak teren za sanaciju, pa se trudimo, ali nemaju stalne restrikcije, nego nekad padne pa se popravi, pa padne pa se popravi. Ne stalne restrikcije, ovde imate stalne restrikcije, svako veče neko u Smederevskoj Palanci nema vode.Što se tiče drugih lokalnih samouprave, evo daću vam primer, dobar primer Paraćina, kada smo već kod vraćanja dugova, jel opoziciona lokalna samouprava, svaka im čast, imaju 25%, 25%, manje zaposlenih od dozvoljenog broja i otplatili su sve dugove doma zdravlja koji su nasleđeni. Oni su uspeli. Hvala Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite. **Radoslav Milojičić** Meni je jasno da gospodin Martinović to ne razume i uopšte ne želim njemu da odgovaram, ali mi smo puštali radnicima pomoć preko sindikata, a to nije neka Divna, već je to gospođa koja je šefica računovodstva i nadam se da znate da je zabranjeno ovde da iznosite lična imena i lične podatke od ljudi koji se ne nalaze u ovoj sali, pogotovo od tih radnika koji šest meseci nisu primili platu, čija deca nemaju za užinu, čija deca nemaju overene zdravstvene knjižice od kada su

uradili projekat sa Evropskom investicionom bankom, jedanaest i po miliona evra i izgrađena je fabrika vode u Smederevskoj Palanci, mi iz Demokratske stranke, izgradili smo pet vodovodnih mreža u svim selima, a restrikcije nisu bile stalne, restrikcije su bile u letnjem vremenskom periodu, samo noću, u letnjem vremenskom periodu. Restrikcije su 20 godina u letnjem vremenskom periodu, 20 godina. Bile su restrikcije 2005, 2006. i 2003. i 2002. i 2001. godine, a sada su stalne restrikcije i građani ni danju nemaju vode, ne samo noću, zato što radnici vodovoda štrajkuju, jer se vaše bahato rukovodstvo tako ophodi prema njima. Restrikcije nikada nisu bile i dnevne i noćne, bile su samo u vreme letnjih vrućina noćne i 20 godina je to tako. To nije tako 2012, 2014, 2015. godine, od 2000-te godine, 1996. godine su bile restrikcije, 1997, to svi ljudi znaju. Pa, bivši predsednik Skupštine je u lokalnom parlamentu 20 godina i svi se oko toga slažemo bez obzira ko je koja politička stranka, ali smo se nadali da ćemo da rešimo problem izgradnjom fabrike vode u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, jer smo uradili dobro projekte i dobili

Dame i gospodo, narodni poslanici, ja razumem gospodine Milojičiću da vas mnogo ne zanima zašto građani Smederevske Palanke nemaju vodu, jer vi izgleda samo pijete pivo. Vi ste 13. maja Vi ste 13. maja ove godine u kafiću „Atrijum“ popili 65 piva „Lav“, 130 piva „Tuborg“ i 143 flašice piva „Hajniken“ i onda ste to pravdali da je to navodno o trošku reprezentacije, jel tako, opštine Smederevska Palanka u ukupnoj vrednosti od 140 hiljada dinara. Nema te Evropske investicione banke, niti bilo koje druge banke na svetu koja može da pokrije dugove jednog predsednika opštine koji nedomaćinski upravlja svojom opštinom. Dakle, ne postoji.Ono što vi niste uspeli da objasnite gospodine Milojičiću, ne da ste vi doveli samo vodovod u blokadu, vi ste sva javna preduzeća u Smederevskoj Palanci doveli u blokadu. Pa, kada vam je premijer Vučić na kraju rekao da ste plate isplaćivali preko fudbalskog kluba koga ste proglasili javnim preduzećem, onda ste vi počeli da se smejete i da kažete – ha, ha, ha, nije javno preduzeće nego javna ustanova. Zamislite, drastičnu razliku. Znači, ne samo da je vodovod u blokadi, sve je u blokadi u Smederevskoj Palanci i onda ste zaposlene u opštinskoj upravi plaćali preko računa fudbalskog kluba, ne znam kako se zove, koga ste prethodno proglasili javnom ustanovom.To je model, gospodine Milojičiću po kome bi DS vodila Srbiju da ste ne daj Bože pobedili i na ovim izborima, ali građani Srbije, hvala Bogu imaju dovoljno pameti pa vam nisu ukazali poverenje.